**Milinović, Darko (HDZ)** Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Europske konvencije za zaštitu audio-vizualne baštine, hitni postupak – prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 666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

zakonu proveo raspravu. Također je Odbor pitanje, ovaj zakon raspravio kao matično radno tijelo. Uvodno obrazloženje podnijeli su predstavnici predlagatelja. Predstavnik predlagatelja istaknuo je da s obzirom na već postignute standarde na zakonodavnoj razini i u njezinoj provedbi, Hrvatska može bez bojazni potpisati ovu konvenciju, uvjerena da može ispuniti njezine zahtjeve. Hrvatska stoji s potrebnim prostorom bitno bolje nego ranije a ulaže se i u restauraciju audio-vizualne baštine koja predstavlja ne samo umjetnički fundus već i prvorazredni povijesno dokumentarni materijal. I ovom prigodom istaknuta je potreba osnivanja Hrvatske kinoteke. Tako da je nakon kraće rasprave jednoglasno i donesen sljedeći zaključak. Odbor predlaže Hrvatskom saboru da donese Zakon o potvrđivanju Europske konvencije za zaštitu audio-vizualne baštine i to po hitnom postupku i obliku pripremljenom od strane predlagatelja. Hvala. Zaključujem raspravu.